Hvala lijepo. Odgovor na repliku.

Hvala lijepo. Odgovor na repliku.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice,

Prijedlog je podnijela Vlada RH. Raspravili su Odbori za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav, socijalno partnerstvo, Odbor za ratne veterane. Imamo i jedan amandman koji je podnio Odbor za zakonodavstvo i molim izvjestitelja da uzme riječ. U ime izvjestitelja ako je ovdje dobro zapisano, onda će to biti Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Naime, važećim Zakonom o mirovinskom osiguranju uređene su različite aktualne vrijednosti mirovina za određivanje mirovina koje se ostvaruju isključivo prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju u odnosu na mirovine koje se određuju prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. U trenutnoj situaciji to je značilo da su se mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju usklađivale 1.1. 1.1. i 1.7. Ove godine je to iznosilo 0,46% odnosno 0,35% što je zapravo predstavljalo povećanje. Dok se mirovine prema posebnim propisima vezanim za mirovinsko nisu usklađivale. ovim zakonom mi predlažemo primjenu jedinstvene aktualne vrijednosti mirovine pri izračunu i usklađivanju svih mirovina jednakog položaja zapravo svih korisnika u pogledu usklađivanja mirovina. I predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kako bi se to isto usklađivanje moglo primijeniti već od 1. siječnja 2017. godine. Što se tiče financijskih troškova ovim zakonom povećat će se rashodi u državnom proračunu za ovu namjenu i to za 96 milijuna kuna u 2017. te 127 u osamnaestoj i posljedično nadalje u devetnaestoj godini. Ta sredstva su predviđena u državnom proračunu na stavci, odnosno razdjelu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, glavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Hvala lijepa. Hvala lijepo predlagatelju. Idemo na prvi klub. Silvano Hrelja u ime kluba HSU-a i HNS-a. Uvažena gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, uvažena državna tajnice sa suradnikom. Pa što reći? Ovaj zahtjev je istaknut tamo pred tri godine u Savskoj u šatoru i obećanje se izvršava. tome, tu dileme nikakve nema. Zašto je ovo i po hitnom postupku i o čemu se ovdje radi? Samo da znate, da je moguće da negdje u petom, šestom mjesecu budemo opet raspravljali o ovom zakonu i vratili ga na ono što sad, kako sad izgleda jer je to usklađeno sa Europskom komisijom kad je naša Vlada radila ove poteze u mirovinskom sustavu. Isto tako, samo da znate da ako je mirovina ostvarena po posebnim propisima da se može regulirati i usklađivanje po posebnim propisima. Jer već kad je mirovina ostvarena po posebnim propisima postoji određena razlika od općih propisa. Da li je to kraći radni vijek? Da li je bolji prosjek godina? Ali već time su ti osiguranici u boljoj poziciji. Prema tome, u različitim periodima Vlada može na različiti način i sa različitim kriterijima usklađivati mirovine. Do čega mi sad dolazimo? dakle, Vlada Republike Hrvatske može svim umirovljenicima koji imaju mirovine po posebnim propisima uredno uz isplatu prve mirovine odnosno odmah sada, može čestitati sretnu, uspješnu i beričetnu novu godinu, a svim ostalima ništa. Ovih ima 180000, a svih ostalih ima milijun i 50000. Među njima i onih 800000 sa mirovinom manjom od 2000 za koje se ništa neće dogoditi. Ovo je još šlag na tortu, jer tortu su dobili oni koji imali, odnosno koji imaju odnosno dobit će sa 1. siječnja sljedeće godine u vidu plaćanja manjeg plaćanja poreza jer ih je obuhvatila stopa oporezivanja od 12% umjesto od 24% kao što su do sada plaćali. Njih isto tako 50000 od ukupno 65000 je umirovljeno po posebnim propisima. Dakle, dužni smo reći građanima, da Vlada nakon što je dala povećanje mirovina svima koji imaju veće mirovine od 6000 dodaje im još jedan poklon, a to da im usklađuje mirovine ponovno na isti način na isti način kao što usklađuje svima. Prigovor Europske komisije je išao na prijevremene mirovine, na velik broj mladih umirovljenika i sve smo to otklonili za vrijeme naše Vlade te prigovore koji ne rješavaju ništa, nikakve uštede u mirovinskom sustavu. Međutim, Europska komisija nije imala ništa protiv onoga kako smo predložili rješavanje usklađivanja mirovina. I cijelo vrijeme prigovori Europske komisije jesu na mirovine po posebnim propisima koje od ukupne mase 36 milijardi na njih otpada negdje između 6 i 7 milijardi plaćanja godišnje mirovine. One u prosjeku strše, one imaju relativno manji staž osiguranja pogotovo onaj za koji su uplaćeni doprinosi, i to je bio naš odgovor na zahtjeve Europske komisije i s time su se složili. Ne znam da li ste vi tražili, da li ste o tome negdje razgovarali. Ja nisam za to da nam negdje drugdje kroje mirovine, ali moram isto prihvatiti da ako je mirovina uređena po posebnom propisu da može biti i usklađivanje drugačije uređeno, jer nekako lakše mogu dijeliti tešku situaciju u društvu odnosno mogu je pretrpjeti oni koji imaju mirovine 5, 6, 10 tisuća kuna od onih koji doista imaju do 2 tisuće kuna. Podsjećam da ukupno 40 posto umirovljenika ima visinu mirovine ispod onih prihoda zbog kojih su oslobođeni plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, znači da im je prihod manji do 1.516 kuna po članu obitelji, ili manji od 1.936 kuna ako žive kao samci. Dakle, mi u pravom valu kod paketa poreznih zakona, ni u ovom valu za njih nema ništa. Potpisnici smo gotovo svih povelja, Europske socijalne povelje u tom dijelu, ali bi trebali biti i trebali bi ovdje na neki način dati prioritet borbi protiv siromaštva jer građani u godinama nisu krivi što nemaju drugog izvora prihoda i dio koji smo ovdje uzeli onima s najvećim mirovinama odnosno uštedjeli od neusklađivanja trebali smo usmjeriti u borbu protiv siromaštva. Isto smo to trebali usmjeriti i ono što smo do sada uzimali u stopi od 24 posto poreza jer uzajamnost i solidarnost u mirovinskom sustavu mora imati svoj red i ne možete nagrađivati na neki način i to dvostruko jednu manjinu, a većina ostaje bez ičega, odnosno onaj koji ne napreduje, on ne da stoji nego nazaduje jer troškovi života idu dalje, bolest, starost čine svoje i jednostavno oni iz godine u godinu su sve u težem i težem, težem Dakle, vjerojatno će vam zbog ovoga biti zahvalni i svi dosadašnji saborski zastupnici i svi članovi Vlade i svi akademici. Vjerojatno bi trebali biti zahvalni branitelji jer je to njihov zahtjev prema ovoj Vladi i vraćanje duga ove Vlade prema njima. Kako će to proći u budućnosti ne znam, ali ozbiljno se igramo sa mirovinskim sustavom. Ako ste htjeli reforme reforme o kojima javno govorite, pa stavite, ljudi, onda budžet za mirovine koje su ostvarene po Zakonu o mirovinskom osiguranju u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, pa stavite vojne mirovine u Ministarstvo obrane, pa stavite policijske mirovine u Ministarstvo unutarnjih poslova, stavite braniteljske mirovine u Ministarstvo branitelja da znamo što je što. Ako ste željeli reforme mogli smo učiniti mnogo više i bolje od toga zajedno jer bivši ministar Mrsić je predlagao uvođenje profesionalnih mirovina i onda se ne bi dogodilo ovo što se sada dogodilo aplikacijom poreznog paketa. Naime, do sada su recimo policajci koji su bili u mirovini radili preko ljeta kao čuvari kampova. I vrlo uspješno. Jer imaju određena iskustva i oni su senzibilizirani za neke opasnosti koje mi možda obični ljudi ne vidimo. Nisu plaćali njihovi poslodavci doprinose ni za zdravstvo ni za mirovinsko i nitko prema njima nije bio obvezan. Plaćali su se samo porezi. E sada, po novom, ćemo za te ljude ako rade plaćati poreze, doprinose od 10 posto za mirovinski i doprinose od 7,5 posto za zdravstvo, ali ne lezi vraže! Ti ljudi koji imaju mirovinu po posebnim propisima od toga što su uplatili doprinosa neće moći iskoristiti niti jednu kunu za svoje povećanje mirovine. Neće moći. Pogledajte u našem mandatu, u vašem mandatu oni koji su iz takve situacije došli raditi u ministarstva pa su odradili 4 godine u ministarstvu, otišli su u mirovinu s manjom mirovinom nego kad su došli raditi, jer te 4 godine uplate doprinosa oni ne mogu koristiti jer su umirovljeni po posebnim propisima. Mi nismo stigli napraviti što smo htjeli, a htjeli smo napraviti da ti ljudi idu u profesionalnu mirovinu, da je to jedan blok, a svaki radni staž nakon toga ako je netko odradio da dobiva pravo na razmjernu mirovinu, otprilike kao što imaju pravo na razmjernu mirovinu iz različitih država tako bi imali pravo i na razmjernu mirovinu po više poslova koje su u životu radili ali zato treba definirati točno što za pojedina zanimanja, zvanja znači profesionalna mirovina. I to je bio izazov, i to je dio, to bi trebao biti dio reformskog paketa, tek onda bi znali što gdje košta. Nažalost, mi smo počeli, nismo završili taj projekat, dakle u našoj koalicijskoj Vladi, sada se sve vraća nazad, vjerujem da će biti opet prepucavanja sa Europskom komisijom. Samo nemojte doći sutra zbog toga da se na neki način prilagodite ili na neki način ugodite Europskoj komisiji ovdje pred nas sa sa pričom da ćemo povećati penalizaciju kod odlaska u prijevremenu mirovinu i na taj način uštedjeti, da ćemo smanjiti mirovine zbog toga što su mirovinski rashodi veći, nemojte doći nakon ovoga što ste sada napravili sa pričom da ćete na neki drugi način uštedjeti u mirovinskom sustavu i da vam je neka druga priča nepodnošljiva u mirovinskom sustavu. Dakle ja kao poznavalac mirovinskog sustava ja sigurno za ovaj zakon ne mogu glasati. Članovi našeg kluba HNS-a, HSU-a glasati će po svojoj savjesti jer ne mogu nikoga obvezati da dijeli moja uvjerenja ali ja mislim da ovo što se radi je debeli korak, debeli korak nazad kao što je i korak nazad da u ovom kratkom vremenu nismo donijeli Zakon o prenošenju imovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na županije, dakle vlasništvo nad domovima umirovljenika jer bi oni mogli ostvariti određene europske projekte jer bi pored osnivača postali i vlasnici a ovako su vlasnici, ovako je vlasnik HZZMO koji za te namjene nema ni jedne kune, nema ni jedne kune za popravak svojih prostorija i uređenje uvjeta rada u kojima rade i žive i rade a kamoli da bi se bavili domovima Dakle to bi za nas značilo reforme i ići naprijed u mirovinskom sustavu. Dakle, podcrtavam borba protiv siromaštva a ne ovo o čemu govorimo, dakle koncentrirati se kako drugačije definirati obiteljske mirovine, kako prestati plaćati penalizaciju nakon isteka roka u kojem je radnik išao u prijevremenu mirovinu i kako uvesti zaštitni dodatak za one koji nemaju nikakvih izvora prihoda jer njima je država majka i mora brinuti o njihovoj egzistenciji jer su u godinama gdje nemaju druge pomoći i napustili su ih djeca i svi ostali su sami, mi moramo o njemu brinuti. Ako Republika Slovenija je donijela takav zakon koji umirovljenicima garantira primanja ispod kojeg se ne može i recimo oni koji primaju male mirovine iz BiH-a imaju prebivalište u Sloveniji njima slovenska država da mogu normalno živjeti u toj državi, odnosno u Sloveniji, zašto nešto od toga ne bi mi naučili, zašto ne bi išli tim putem i zašto ne bi postepeno došli na jednu razinu europskih demokratskih zemalja i europskih mirovinskih sustava. Hvala lijepa još jednom, ja sigurno neću glasati za ovaj zakon a klub HNS-a i HSU-a, odnosno članovi kluba mogu po svojoj savjesti. Hvala lijepa. Hvala lijepo na raspravi. Sljedeća rasprava u ime kluba SPD-a je uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege. Žao mi je što o ovom zakonu raspravljamo u ovako kasna vremena a vjerojatno je to i tehnologija vlasti da građani što manje saznaju o kojim izmjenama zakona se radi, o čemu se radi. Apsolutno je sramotno da je uvažena državna tajnica ovom zakonu posvetila tri minute i 25 sekundi. Ovo je zakon koji će Hrvatsku koštati do 2025. godine 800 milijuna kuna. Ovo je zakon koji nije, dakle izmjena zakona koja nije trebala uopće doći na dnevni red ovog Sabora jer ova materija je uređena postojećim važećim Zakonom o mirovinskom osiguranju. To je zakon koji je svojim izmjenama između ostaloga unio transparentnost u financiranju mirovina ali još više jednakost u mirovinama. Jer je svima jasno da određene skupine osiguranika koje ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja na temelju posebnih propisa imaju blaže uvjete za stjecanje tih prava ili povoljniji način određivanja mirovina od mirovina određenih općim propisom, nazovimo iz radničkih mirovina. tim posebnim mirovinama je zajedničko da se one financiraju iz proračuna, djelomično i u cijelosti a usklađivale su se do ovog ovog sadašnjeg zakon koji smo donijeli 2013. godine na isti način kao što su se financirale, kojim su se usklađivale mirovine po općim propisima što nije pošteno. Jer mirovine koje nazovimo ih radničke mirovine one se financiraju iz doprinosa, iz naših plaća gdje je vrlo jasno uspostavljena veza između doprinosa i mirovina. Ove Ove mirovine se financiraju direktno iz proračuna i trebale su slijediti sudbinu proračuna i u ovom sadašnjem zakonu iz 2013. je to i učinjeno. Žao mi je što ovdje nema ministra Ćorića koji ima najveću zadaću da brine o tome da mirovinski sustav bude sustav jasan, transparentan, da bude sustav jednakih prava, da bude sustava u kojemu smo svi jednaki a ne da neki budu na neki način i povlašteni. Da podsjetim što je ovim zakonom učinjeno, da nam svima bude jasno i da ukažem da je ovo potpuno bespotrebno, bespotreban zakon, da je bespotrebno uopće bilo donositi izmjene ovog zakona. Dakle u članu 88. Zakona o mirovinskom osiguranju mirovine ili dijelovi mirovine određeni odnosno ostvarene prema posebnom propisu pod povoljnim uvjetima usklađuju se tako da se prati rast bruto domaćeg društvenog proizvoda i da ako u tri prethodna uzastopna tromjesečja je porast BDP-a veći od 2% a deficit proračuna manji od 3% mirovine se usklađuju odlukom Vlade. I to će se desiti i u 2017., i to ukazuje da je ovo potpuno bespotrebne izmjene zakona jer zakon je onaj koji je pokazao da da mirovine po posebnim propisima trebaju slijediti proračun i one i one nisu ograničene zakonom nego su ograničene našom ekonomskom situacijom. Sada je bolja i te mirovine će se usklađivati. Koji je bio cilj … sjećate se svih onih priča, šatora i svega ostaloga, cilj i to da smo mirovine braniteljske razdvojili 7 mjeseci poslije i pokazali da se što se tiče same visine mirovina nije ništa desilo. Razdvajanjem mirovina je pokazano da sustave konačno imamo transparentne, da znamo koliko financiramo iz proračuna a koliko dobivamo iz doprinosa pa je prije razdvajanja mjesečna svota obveze proračuna za mirovine po posebnim propisima bila oko 550 milijuna kuna, na razini godine oko 6,6 milijardi dok je nakon razdvajanja ona bila 450 milijuna kuna mjesečno odnosno 5,4 milijarde 5,4 milijarde kuna. Dakle, proračun je bio 1,2 milijarde manje u obvezi financiranja proračuna, posebnih mirovina jer su one bile i trebaju biti financirane iz sredstava koja dobijemo doprinosima. Na taj način je postignuta visoka transparentnost u financiranju a s druge strane su smanjenje obveze proračuna a i kritike o izrazito visokom postotku udjela troškova mirovina ostvarenih prema posebnim propisima u odnosu na ukupne mirovine. Ovdje smo pokazali da ljudi koji odlaze u mirovinu po posebnim propisima imaju radnog staža koji treba biti financiran iz doprinosa a ne iz proračuna. Što nam donose ove nove izmjene? Donose ne transparentnost i ponovno uspostavljanje nejednakosti. Napominjem da je mirovinski sustav sustav solidarnosti i sustav koji bi trebamo omogućavati svima dostojnu starost. Prema prijedlogu zakona koji je pred nama predstavljen predstavljen nažalost vrlo kratko, tako da je izgledalo kao da se radi o nekoj tehničkoj izmjeni a ona je suštinska, izjednačava se aktualna vrijednost mirovine za sve korisnike mirovina. Počevši od 1.1.2017. mirovine se opet usklađuju jedinstveno bez toga da se usklađuju odvojeno i to onda dovodi do još jedne druge stvari, a da ćemo stupanjem na snagu ovog zakona 1.1. doći do usklađivanja aktualne vrijednosti za mirovine odnosno povećat će se mirovine po posebnim propisima za 1,1%. To znači da ćemo u 2017. na to morati izdvojiti 96 milijuna kuna, 2017. 127, 2018. 205. Čitam ono što piše u u obrazloženju zakona, ali bi bilo fer i pošteno od Ministarstva rada i mirovinskog sustava i državne tajnice i gospodina pomoćnika da nam jasno kažu koliko je to cijena do 2025.? Neke izračune smo napravili, do 2025. ovaj zakon košta 800 milijuna kuna. Napominjem da vjerojatno će biti izvršeno još jedno obećanje koje je dato u šatoru u Savskoj a to je da će se vjerojatno ukinuti ono 10%tno smanjenje mirovina iznad 5 tisuća kuna što će dodatno opteretiti mirovinski sustav. Nije na odmet reći da će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje morati u roku od 6 mjeseci izdati novih 180 tisuća bespotrebnih rješenja o jedinstvenoj svoti mirovine, a ono što je frapantno da u ovom zakonu piše da će ministar nadležan za mirovinski sustav donijeti pravilnik kojim će u suradnji sa ministrom financija urediti način utvrđivanja sredstava koliko nam treba sredstava za mirovine koje se financiraju iz proračuna i da će se to urediti pravilnikom. puta imamo u našem pravnom sustavu da će se sredstava u državnom proračunu urediti pravilnikom. Koliko ja znam tu je ili zakon ili državni proračun, ne vidim načina kako će se to pravilnikom riješiti ali očito kreativnost je na djelu. Zakon će oštetiti mirovinski sustav RH i to na način da ćemo osim povećanog izdvajanja mirovina imati i ponovno nejednakost u mirovinama. Ono što je rekao kolega Hrelja ja ću još jedanput ponoviti prosječna mirovina po Zakonu o mirovinskom osiguranju je 2251 kunu dok je prosječna mirovina ostvarena prema posebnim propisima gospodo 3774 kune, 68% viša nego mirovina, radnička mirovina. Prema tome, da li trebamo ići u ovo, a u isto vrijeme ministarstvo odnosno premijer Plenković najavljuje da nema sredstava u proračunu. Danas su propali pregovori oko povišenja osnovice. Ne vidimo u proračunu gdje su sredstva za božićnicu. Sljedeće godine je regres i božićnica što je 800 milijuna kuna, a za ovo se nalaze sredstva. No, nije samo to što će se desiti u ovom sustavu posebnih mirovina. Dodatno će i korisnici mirovina biti ostvareni, koji su ostvareni prema posebnim propisima i koji imaju mirovinu veću od 6185 kuna biti zahvaćeni poreznom reformom tako da će iza 1.1.2017. njihova mirovina biti još veća. Dva puta nagrađujemo one koji imaju relativno visoke mirovine koje su određene zakonima i propisima i tu nema nitko ništa protiv toga da država uređuje to na svoj način, ali mora se biti fer i pošten prema onima drugima koji su krvavo radili da zarade svoju mirovinu. Mirovine će biti nejednake i ono što će se također ponovno desiti da nećemo imati uvida koliko se financira iz državnog proračuna, a koliko se financira iz doprinosa jer plaće će rasti. Rasti će prihodi doprinosa i nije pošteno da u onom trenutku kada prihodi doprinosa, a to će se desiti prerastu troškove mirovina mjesečno, da se onda iz doprinosa financiraju posebne mirovine. Znači da radnici u Hrvatskoj svojim doprinosom umjesto da financiraju mirovine radničke da će financirati i mirovine po posebnim propisima koje se moraju financirati iz državnog proračuna. Sve ovim izmjenama se Poništava se učinak transparentnosti u financiranju mirovina kako ukupno na razini svih mirovina tako na razini svakog pojedinog korisnika. Napominjem da je put do ovoga bio dosta mukotrpan, da je Europska komisija inzistirala na puno drugih stvari, ali da smo uspjeli Europsku komisiju uvjeriti da nema potrebe da se radi drugačije, da se diže penalizacija u Hrvatskoj, ali da možemo napraviti transparentniji sustav. To se vraćamo natrag. Napominjem da je u ovom Saboru bilo osnovano povjerenstvo koje je cijeli sam dio provedbe tog sustava analiziralo i nije se desilo ništa jer mirovine hrvatskih branitelja su ostale u lipu iste kao što su bile i prije razdvajanja. Ono što će se sada desiti da ćemo to sada isto rješenje izdati i da će opet te mirovine u lipu biti iste kao što su bile i do sada. I ono što je također za naglasiti da će ova dodatna rješenja biti trošak otprilike oko tri milijuna kuna godišnje. To smo mogli investirati u informatizaciju sustava mirovinskog, u neke druge stvari umjesto za izdavanje bespotrebnih rješenja kao što napominjem. Ovaj zakon se nije smio i nije trebao desiti. Bit će jako zanimljivo vidjeti kako će se pravilnikom riješiti preraspodjela sredstava u državnom budžetu. To je još jedna novina. Vidjet ćemo kako to kako to pravno izgleda jer je posve nejasno što bi takav pravilnik sadržavao i regulirao kad je to pitanje regulirano postojećim zakonom koji je pravno jači na snazi nego sam pravilnik. I za kraj, očito da nas je šator koštao ne samo lošeg imidža u Europi nego nas je očito koštao između 400 i 800 milijuna kuna i to je nešto što nije bilo potrebno i mislim da je trebalo napraviti drugačije i jednostavno ostaviti rješenje ovakvo kao što je a ne raditi stvari koje su neracionalne, koje stvaraju trošak, a da se ništa u sustavu neće desiti. jedino što će se desiti da ponovno imate netransparentnost i da će Europska komisija očito na ovo reagirati. Pa kao što je rekao gospodin Hrelja vjerojatno ćemo u petom mjesecu imati razgovore o tome da li će se mijenjati Zakon o mirovinskom osiguranju još jedanput jer će Europska komisija zahtijevati puno nekih drugih stvari kada vidi da se mi vraćamo bespotrebno korak natrag. Obećanje je obećanje, ali očito da se moglo riješiti na drugačiji način i očito da nas je skupo koštao šator u Savskoj. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo tri replike na vaše izlaganje. Prva replika zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Mrsić, htio sam samo dodati s obzirom da ste i vi i ja da smo članovi odbora jednu činjenicu koju ne bi trebalo prešutjeti, da je matični odbor je bio protiv donošenja ovog zakona. Drugu činjenicu koju sam vam htio reći, da to još na neki način pojasnim, da radničke mirovine, odnosno one mirovine koje su pokrivene doprinosima su limitirane koeficijentom 3,6. To vam otprilike znači vrlo jednostavno, da najviša mirovina može biti 220 kuna po godini staža. Mogu ih samo povećati godine staža. Dakle, tako ta stvar funkcionira. Dok bez obzira koliko ima uplate mirovinskog, da li ima uplate mirovinskog, određene određene grupacije konkretno branitelja mogu imati neograničenu mirovinu. Dakle, ona se uopće po tim kriterijima ne određuje bez obzira da li su prethodno radili ili nisu radili. Hoću samo ilustrirati da postoje različiti pristupi i zato se zalažem da to bude sutra u Ministarstvu branitelja kompletan budžet za mirovine branitelja. A želim isto reći da ovih 93 milijuna koje je planirano za sljedeću godinu dvije trećine će pojesti mirovine koje su veće od 5 tisuća kuna, a ja bih stvarno ako bi trebalo svima onima koji imaju manje od 5 tisuća i nek jesu po posebnim propisima, njima bih dao, ali ono što je malo previše previše je, bez osjećaja za nekakvu ravnotežu, činimo

jer jednostavno ovaj zakon koji se nije smio desiti i ovaj zakon koji nije potreban jer je sve uređeno vrlo jasno, transparentno. unije smo dobili i pohvale za takvo rješenje. S druge strane nitko nije bio tim zakonom oštećen, nikome nije bila smanjena mirovina, a s ovim što radimo sada radimo tako da stvaramo još veće nejednakosti, još veći razdor između onih koji imaju male mirovine i onih koji imaju veće mirovine. I to je ono što nije trebalo napraviti niti u izlaganju državne tajnice niti u obrazloženju samog zakona se ne vidi razlog zašto se ovo radi osim obećanja da će se to napraviti koje je dano očito u šatoru u Savskoj. Nikakvih drugih, niti ekonomskih niti pravnih niti ljudskih nema da se ovaj zakon predloži, da ovaj zakon bude u Saboru. Gospodo u HDZ-u ponovno stvarate nejednakost u sustavu mirovina da oni koji imaju velike mirovine da imaju još i veće, a da oni imaju male mirovine od toga nemaju nikakvu korist. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepo. Sljedeću repliku ima zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Mrsić, kažete da 2025. godine da će trebati 800 milijuna kuna za provedbu ovog zakona. Ne znam zašto ste se na tu godinu referirali, mogli ste recimo reći 2045. godina pa bi trebale 4 milijarde. Ono što se iz ovoga zakona vidi to je da godišnje treba oko 130 milijuna kuna da bi se ovaj zakon u iduće tri godine mogao provesti. Inače kada govorimo o braniteljskoj populaciji, maloprije sam spomenuo 2040. godinu, kad ste vi već spomenuli 2025., pitanje je koliko će branitelja s obzirom na njihov prosječni životni vijek biti biti u mogućnosti u toj godini primati mirovinu. Naime, prema podacima, vi jako dobro znate i trebali biste znati da je prosječni životni vijek branitelja kudikamo ispod ostalih građana Republike Hrvatske. U drugom dijelu ste spomenuli božićnicu i regres. Meni se čini da ste upravo vi javnim i državnim službenicima potpisali i ukinuli i božićnicu i regres. Tako sada krokodilske suze lijete nad onima kojima ste upravo vi ukinuli božićnicu i regres, mi se čini malo neprimjereno kad prozivate Hrvatsku demokratsku zajednicu koja je izgleda ovim zakonom po vama naplaćuje šator u Savskoj. Ovdje se radi o brizi upravo onih koji su krvavo zaradili svoje mirovine kao što ste vi rekli kao što ste vi rekli da su krvavo zaradili i drugi umirovljenici u Republici Hrvatskoj. Slažem se s vama da su umirovljenici zaradili krvavo svoje mirovine, ali kad već spominjemo taj pridjev onda ja mislim da su ih upravo krvavo zaradili hrvatski branitelji. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. U mirovinskom sustavu, kolega Bačić, uvijek kada napravite jednu izmjenu morate točno vidjeti što će se to desiti u sljedećih 10 i 15 godina. Jer izmjena koja je sada izgleda relativno mala, ali ona kad se desi u jednom dugom periodu, a ovdje je dugi period otprilike oko desetak godina, tada se to multiplicira i to je suma koju ćemo izdvojiti, a mislim da u ovom trenutku za to nema potrebe jer to većina tih mirovina je ionako relativno visoka. Da, branitelji umiru. Umiru ranije, ali ono što bi trebalo braniteljima napraviti je napraviti adekvatnu skrb jer imenovanje bolnice veteranskim bolnicama umjesto da se naprave centri kao što su recimo centri u Americi. Imamo Dujlovo u Splitu koji smo mogli prebaciti i napraviti jedan veliki centar za dijagnosticiranje i terapiju i oporavak branitelja, onda bi i ovih neželjenih slučajeva vjerojatno bilo manje. Što se tiče božićnice i regresa, da, mi smo ukinuli božićnicu i regres odnosno nismo isplaćivali. Jednostavno situacija u državi je bila takva da nismo mogli u proračunu podnijeti te izdatke, a to znači da je u našem proračunu to bilo planirano i i jasno smo iskazali da nemamo novaca za to. Vi niste uspjeli ispregovarati sa sindikatima niti temeljni kolektivni ugovor za državne službenike niti za javne službe niti sada ovaj dio koji govori o sporazumu i ne vidim nigdje da ćete to uspjeti, a to se mora isplatiti jer je to tako po zakonu. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepo. Imamo još jednu repliku. Uvažena zastupnica Grozdana Perić. Poštovani gospodine Mrsiću, ako znamo da ukupno za 2015. godinu je isplaćeno 36,7 milijardi kuna ukupnih mirovina i da je od toga 53,76 posto ostvareno temeljem doprinosa na temelju generacijske solidarnosti, a 45,76 posto iz ostalih prihoda proračuna, onda je to odnos između 20,8 milijardi i 17,7 milijardi. Kada govorite o ovoj izmjeni onda moramo reći da osiguranici po posebnim propisima su između ostalog osim branitelja djelatne vojne osobe, policijski službenici, radnici na poslovima razminiranja, bivši politički zatvorenici, pa čak i pripadnici NOR-a i bivše JNA. Prema tome, ne dižu se u tom slučaju samo mirovine branitelja nego i ovih ostalih, a da ne spominjem da je tu između ostalog i službenici u saveznim tijelima bivše SFRJ pa nadalje. Prema tome, evo mislim da ima više razloga. Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani zastupnici kada citirate podatke onda ih trebate citirati vjerodostojno i to je vaš slogan iz kampanje. I reći da, da treba nam 36 milijardi. Ali kad govorimo o radničkim mirovinama za to nam treba 24 milijarde, prikupimo godišnje između 19 i 20 milijardi iz doprinosa, prema tome, transfer iz doprinosa, iz proračuna je samo 4 odnosno odnosno 5 milijardi dok za ovaj ostatak od 12 milijardi je potrebno imati sredstva u proračunu i to je transfer koji ide iz proračuna. Jasno da osim ovih kategorija o kojima smo pričali ima cijeli niz kategorija, napominjem da je Vlada SDP-a ukinula saborske mirovine, da više saborskih mirovina neće biti ali gledajući prosjek mirovina, vojska policija, branitelji i svi ostali onda je vrlo jasno vidljivo da gro ovih velikih mirovina je u braniteljskim mirovinama što je takav zakon koji je tako država donijela i tu nema nitko ništa protiv ali moramo biti jasni i pošteni prema svima onima koji imaju manje manje mirovine nego oni koji imaju relativno visoke mirovine u ovom trenutku. I sa ovim što sada radite nećete t manje mirovine u posebnim propisima podignuti nego ćete još više napraviti jaz između tih malih mirovina kao što su recimo mirovine rudara Tupljak ili neke druge mirovine da bi onda ove mirovine bile što veće uz opet napominjem da će uz ovo ići i porezna olakšica i vjerojatno ćete ukinuti i ovih 10% a onda na kraju ćete ukinuti i ono što smo mi donijeli da možete otići u mirovinu sa 60 godina i 41 godinu radnog staža gdje smo honorirali one koji su počeli rano da ih ne penaliziramo jer to će vam zahtijevati Europska komisija kada vidi što ste napravili sa ovim sada. Hvala lijepo. Prelazimo na raspravu i ime kluba HDZ-a zastupnik Mladen Karlić. Potpredsjednice, poštovana državna tajnice, cijenjeni pomoćniče ministra, poštovane kolege. Pa evo pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju gdje je cilj predviđenim zakonom osigurati primjenu jedinstvene aktualne vrijednosti mirovine pri izračunu i usklađivanju svih mirovina, jednakog položaja svih korisnika u pogledu usklađivanja mirovina a naravno i zbog lakše tehničke provedbe zakona osigurati njegovu primjenu od 1. siječnja 2017. I mislim da je vrlo važno svakom umirovljeniku bez obzira kako došao do mirovine da ima jedinstvenu mirovinu, da je nema iz dva dijela, da je nema na različite načine upravo zbog toga što to može izazvati probleme naravno kod uzimanja kredita, kod raznih drugih potreba gdje umirovljenik treba osigurati nekakva sredstva, ulaganje ili nešto drugo tako da jako važno da se na jedan evo pravedan način zapravo svakome uskladi mirovina, da budu jedinstvene, da budu jednake po jednakim pravilima posebno zbog toga što ove mirovine, odnosno ovaj dio zakona koji se odnosi na hrvatske hrvatske branitelje, upravo zbog toga, zbog tog njihovog doprinosa, zbog tog teško stečenoga staža na jedan poseban način koji nije klasični radnički nego je upravo krvav način bio, za nekoga puno teže, za nekog nešto lakši ali na jedan poseban način. I mislim da u tom vremenu poslodavac to takvoj osobi, tom hrvatskom branitelju je bila hrvatska Vlada, odnosno Vlada, je li tako, država, i zbog toga je logično meni da se mirovine na ovakav način usklade da se zapravo na jedinstven način usklađuju i da imamo jednak položaj svih umirovljenika. Ono što je važno kod usklađivanja da se na isti način usklade sve mirovine neovisno o propisu prema kojem su ostvarene. Mirovina koja pripada na 1. siječanj osnova je za sljedeće usklađivanje koje će uslijediti prema jedinstvenoj aktualnoj vrijednosti mirovine kada za to budu usvojeni propisani uvjeti i naravno to će dovesti kao što je već rečeno do porasta mirovine od 1,11%. Mislim da je i to nešto što posebno zbog toga što jedno vrijeme a to su 2015. i '16. upravo zbog načina obračuna mirovine nisu usklađivane zbog toga što znači one ovise o realnom rastu BDP-a prema Državnom zavodu za statistiku u svakom od tri prethodna ustupna mjesečna, tromjesečna najmanje 2% i u odnosu isto tromjesečno prethodne …/Govornik se ne razumije./… godine iako je deficit državnog proračuna u istom razdoblju manji od 3% i zbog toga u dvije godine te mirovine i nisu usklađivane. da je to ono što je nepravedno upravo prema hrvatskim braniteljima. Naravno obzirom da se na ovaj dosadašnji zakon da je upućeno i nekoliko ustavnih tužbi, da se može očekivati da ovaj zakon možda i na Ustavnom sudu padne. I zbog toga mislim da je jako važno da ga se što prije uskladi i da ga već od 1.1.2017. počnemo

veći od 2% odnosno najmanje 2% u tri prethodna tromjesečna razdoblja i ako je deficit manji od 3%. 3%. Ono što se tiče onih dodatnih rješenja i troškova koji bi mogli nastati a to može biti negdje do iznosa 2,5 milijuna kuna mislim da rješenja se ne moraju donositi osim ako to stranka zatraži tako da na taj način se mogu zapravo smanjiti ovi troškovi. Evo Klub zastupnika obzirom da je već dosta rečeno će podržati prijedlog ovog zakona posebno evo zbog toga da se ispravi nepravda prema hrvatskim braniteljima. Hvala vam lijepo. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prva replika zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Karlić, vjerojatno su vas sada uvalili u ovo pod hitno jer vidim da niste bili niti pripremljeni niti očito da ste na brzinu neke stvari gledali. Dakle izjednačavanje čega, s kime? Jer ove mirovine su mirovine koje su po posebnim propisima, koje su vezane uz proračun. Lakša provedba čega? Zakon je proveden, on je već, dakle godinu i nešto dana ta rješenja postoje. Daj Bože da ove godine bude deficit manji od 3%, BDP nam raste, slijedeće godine će Vlada donijeti odluku o usklađenju i te mirovine bi onda rasle kao što rastu i mirovine po, mirovine po, radničke mirovine. I to je ono poštenje, pošteno kažemo dijelimo sudbinu državnog proračuna jer nas proračun financira. Što se tiče mirovina radničkih one dijele sudbinu svih radnika u Hrvatskoj. Ako rastu plaće, ako nam je inflacija za toliko 50% toga nam rastu mirovine. Potpuna je laž je valjda jedini način zašto ste išli u ove izmjene zakona da ljudi kad su dizali kredite nisu mogli dizati jer im je mirovina na dva djela. Koliko znam dostavlja se samo odrezak od mirovine gdje je točno dolje suma mirovine koja je Prema tome, banke s time nemaju nikakve veze i potpuno je nezakonito da se ne donose rješenja, Zakon o upravnom postupku je vrlo jasan za sve će se morati donijeti rješenja samo je pitanje da li će se ta rješenja slati slati ili neće i to je ušteda samo na poštanskim troškovima. Ali cijeli sustav informatički i sve ostalo će koštati preko 3 milijuna kuna. **Opačić, Evo gospodinu Mrsiću, naravno da je puno veći stručnjak za mirovinski sustav od mene, ali ono što je bitno znači da se mirovine za Hrvatske branitelje nisu usklađivale zadnje dvije godine i to znači upravo zbog toga, znači dvije godine i može se desiti da i slijedeću godinu hrvatski branitelji imaju zbog toga niže mirovine, a ovim izjednačavanjem odnosno ne isti način obračunavanjem i stavljanjem u jednak položaj svih umirovljenika dobit ćemo evo upravo to da na neki način nadoknadimo to što su hrvatski branitelji kroz godine izgubili. Hvala lijepo. Slijedeća replika zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Karlić, ne trebate se previše uzbuđivati na ovo što govori kolega Mrsić jer oni su vam 2014. godine recimo isto izmijenjali ovaj Zakon o mirovinskom osiguranju i onda su nagradili pripadnike bivše JNA. Ako ne znate omogućili su im da im se znači u njihovu mirovinu može ako žele ponovno obračun priznati i radni staž nekih 60 i nešto posto ako se ne varam i to je njima bilo ok. I ne treba se to previše uzbuđivati jer oni na hrvatske branitelje reže već od kad su bili došli na vlasti i dva puta kad su izgubili. Oni njima smetaju jer znaju da su za njih ne znam što, osim što su naši hrvatski branitelji i omogućili su nam da danas budemo ovdje i da možemo raspravljati pa i o ovom zakonu. Inače da znate mirovina bivših pripadnika JNA za njih se isplaćuje 293 milijuna kuna godišnje, a za bivše borce narodno oslobodilačkog rata 228 milijuna kuna kuna godišnje. Ovih ima 8105 a ovih boraca narodno oslobodilačkog rata 19 442. puno i nikome to ne smeta. Ja ne znam zašto oni stalno imaju problem sa hrvatskim braniteljima i zašto im nameću stalno nekakvu krivnju kažem kad su 2014. bez problema omogućili bivšim pripadnicima JNA da im se podignu mirovine ako oni to žele. Ako bude potrebe još ćemo reagirati jer njihove laži treba stalno ispravljati. **Opačić, Milanka (SDP)** Odgovor na repliku. Nemate? Prelazimo na pojedinačne rasprave. Zastupnik Nenad Stazić. Zahvaljujem potpredsjednice. Znači već smo čuli matični odbor je odbio ovaj prijedlog zakona. Jutros je o njemu trebao raspravljati i Odbor za ratne veterane ali nije raspravljao jer zamislite ni jedan HDZ-ov zastupnik, član toga odbora nije došao na sjednicu odbora. Ponavljam, ni jedan zastupnik HDZ-a član Odbor za ratne veterane nije došao na sjednicu. Ostaje tajna zašto oni nisu došli. Da li su samo lijeni i pospani jer je sjednica bila zakazana u 9 sati a to je njima prerano ili im je bilo neugodno, ili im je bilo neugodno jer bi se već u 9 na sjednici toga odbora saznalo iz rasprave ako ni iz čije tuđe onda iz moje da hrvatski branitelji od ovog zakona neće dobiti ništa, nula, potpuna nula. Kao što im nije ništa oduzeto kada su mirovine razdvojene, tako neće dobiti ništa ni sada kad budu spojene. Naprosto ništa, jedna obična laž, jedna prevara branitelja. Ako je to bio razlog zašto nisu došli na sjednicu pokazuje da barem imaju malo morala. Lagali su branitelje, sad kad bi se jutros saznala istina da su ih lagali i da branitelji od toga neće imati apsolutno ništa onda su naprosto odlučili da ne dođu na sjednicu da se to ne bi čulo u 9 sati ujutro i da se ne bi kroz vijesti ponavljalo cijeli dan. Ali mi ćemo to ponavljati i sutra, i prekosutra dok branitelji ne shvate da su prevareni i tko ih je prevario. Šatoraši i ministar Medved. I ovime ih varate. Nešto ste im obećali, a obećanje je nula, nula kuna, nula lipa. Toliko će branitelji iz ovoga profitirati. Šta je mirovina? Izmislio ju je Bismarck, do tada ona uopće nije postojala, dotada su o starijim članovima obitelji brinuli članovi obitelji mlađi. Oni su ih hranili, uzdržavali i to je Bismarck izmislio prije 130 godina. I taj sustav generacijske solidarnosti funkcionira dok je broj zaposlenih veći od broja umirovljenika i to mora biti znatno veći. Odnos broja umirovljenika i u odnosu na broj radnika je drastično smanjen 90. te godine. po podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje prosječna mirovina je bila 77,22 prosječne plaće. Ljudi su rado išli u mirovinu. 77, njihov život je nastavio se odvijati dalje posve normalno, imali su isti standard. Danas je jedva 40. Pa kako je do toga došlo da je život umirovljenika u Hrvatskoj daleko lošiji, znatno lošiji nego što je bio u bivšoj državi. Pa došao je i zbog toga što je devedesete godine HDZ najprije u mirovinu poslao ogroman broj ljudi, na desetke tisuća ljudi jer su im smetali, smetala im je njihova ideologija i smetala im je njihova nacionalna pripadnost. Pa da bi ih se riješili iz sustava državne uprave oni su ih naprosto poslali u mirovinu i narušili odnos broja zaposlenih i broja umirovljenika radikalno. Drugi put su to napravili nakon Domovinskog rata. Ljudi su otišli u rat iz svojih poduzeća, bili su zaposleni. Kad su se vratili nazad poduzeća su bila privatizirana, poduzeća su bila opljačkana i poduzeća su bila ugašena. Ostala je samo imovina. A taj koji je privatizirao taj je imao sad i imovinu sa kojom je kasnije trgovao. Da ne bi otišli na burzu rada poslali su ih u mirovinu i drugi put drastično narušili omjer između broja zaposlenih i broja umirovljenika. Zbog toga je došlo do toga da je današnja mirovina nedovoljna za život i da je ona u strašnom nesrazmjeru prosječna mirovina prema prosječnoj plaći. I to se neće moći popraviti, to se decenijama neće moći popraviti. Šta se sada ovim zakonom radi? Tu se ugrožava pozicija redovnih umirovljenika ili korisnika radničkih mirovina. Pazite oni su 40 godina radili, izdvajali iz svoje plaće da bi funkcionirao fond, 40 godina. A ovi po posebnim propisima ne moraju imati dan radnog staža ili možda pa godinu dana. Saborski zastupnici, mi smo ukinuli saborske mirovine. Ali saborski zastupnici u vrijeme prve HDZ-ove administracije su stekli pravo na mirovinu i još ju dobijaju. Ako su bili jedan jedini dan u ovom Saboru zastupnici, jedan jedini dan i sada ovi koji su 40 godina radili, izdvajali u mirovinski fond sad će se mirovine tih saborskih zastupnika koji su jedan jedini dan radili isplaćivati iz tog Fonda mirovinskog u koji su radnici uplaćivali. Pa to je prevara tih radnika. To ide na njihovu štetu. Nešto što je bilo bistro se sada zamućuje, nešto št je bilo transparentno sada postaje neprozirno. Da li je išta logičnije od toga da se onaj dio mirovine koji je zarađen radom, radom, efektivnim radom isplaćuje iz mirovinskog fonda, a onaj koji nije zarađen radom nego za koji je država odlučila da da određenim skupinama ljudi da se isplaćuje iz proračuna. Dakle, država može razmišljati ovako i treba razmišljati tako. Ne da može nego mora razmišljati tako. Država hoće recimo da Predsjednik Republike kad ode u mirovinu nema ispod prosječnu mirovinu, da ima nekakvu pristojnu mirovinu, pa će njemu dati neki dodatak. Država može razmišljati tako da će onome tko je branio Domovinu dati dodatnu mirovinu na ono što je zaradio radom. I država ne samo da to može napraviti, ona to i mora napraviti. Pa ne može oni koji su branili Domovinu, pogotovo ako su ostali invalidi i nesposobni su za rad baciti na cestu. I država se o njima na taj način i brinula i brine se i dalje i brinut će se. Ali taj dio ne smije ići iz onog fonda u koji su uplaćivali oni koji su radili. To ne znači da ne treba isplaćivati branitelje. Kako? Tko je to rekao ikada? Treba, ali ne iz tog fonda, nego iz državnog proračuna kao što je to do sada transparentno i činjeno. Neće, dakle branitelji ovdje neće dobiti ništa, to je čista laž. Jednu jedinu lipu im se neće povećati mirovine. Samo će se zamutiti čista voda. Tko će profitirati? Nekadašnji članovi izvršnog vijeća Sabora, djelatnici federacije u Jugoslaviji, saborski zastupnici, bivši članovi Vlade. Eto oni će profitirati. Oni će sada dobiti rješenja Mirovinskog fonda, da li će im bit poslana na adresu ili ne, ne znam ali sada će taj dio mirovine kojim se do sad isplaćivao iz proračuna on će biti uklopljen u taj, isplate iz Mirovinskog fonda. I sad se više neće znati, neće se znati da li ću ja sutra kad budem išao u penziju dio penzije dobivati iz Mirovinskog fonda temeljem svoga rada 40 godina staža koliko ću ja imati. Pa mi država na to doda ili ne dodaje i da li će taj HDZ-ov saborski zastupnik koji je stekao pravo na mirovinu sa jednim danom boravka u Saboru, da li je on tu mirovinu zaradio radom ili mu je to država poklonila jer je tada HDZ imao takav zakon. Imao je. I bile su saborske mirovine. Mi smo ih ukinuli. Prema tome, ovo je pogodovanje onima koji mirovinu nisu stekli radom na štetu onih radnika koji su je stekli mukotrpnim radom radeći 40 godina. I zbog toga je ovaj zakon nepravedan. On nikome ne pomaže, najmanje ne braniteljima, njima nula, njima ništa. On ne pomaže, on šteti. Prema tome, ja mislim da je posve glupo glasati za ovaj zakon. On je nekakvo bezvezno dato obećanje iz šatora onih koji se uopće ne razumiju u mirovinski sustav, koji su mislili da će im ovo koristiti. To njima ne koristi ništa. I to se u praksi pokazalo i dokazalo. A članovima saborskog Odbora za ratne veterane iz redova HDZ-a poručujem da se obrate javnosti i da objasne i šatorašima i ukupnoj braniteljskoj populaciji zašto ne rade svoj posao za koji primaju plaću, zašto ne dolaze na sjednice odbora, a i vas predsjedniče pozivam da ih ukorite javno. Sjednica odbora je bila sazvana ni jedan zastupnik HDZ-a ni MOST-a, ni vašeg MOST-a nije bio jutros na sjednici Odbora za ratne veterane kad se ovaj zakon trebao raspraviti. Hvala vam. Prije nego krenem sa replikama morat ću uputiti koju riječ saborskom zastupniku Staziću. Naravno da i ovim putem odmah ukoravam sve one koji ne prisustvuju sjednicama odbora, ali isto tako bih ukorio sve one koji danas bi trebali biti na plenarnoj sjednici budući da ne znam da se održava u ovom trenutku bilo koji odbor, a mislim da nedostaje velika većina saborskih zastupnika i namjerno ću reći na svom radnome mjestu. Pa onda pohvaljujem ove koji danas ovdje sjede, a molio bih da prenesete svojim kolegama da trebaju zaslužiti svoju plaću što god da oni mislili o tome. Prvi za repliku se javio zastupnik Mirando Mrsić.

Radi namjerno jer po sadašnjem zakonu kada se steknu uvjeti a to su opet ponavljam BDP veći od 2% kroz tri tromjesečja, državni proračun u deficitu manji od 3%. Vlada može podići mirovine u postotku kojem hoće, koje Vlada odredi. Da li će to biti jedan, dva, pet, deset posto ovisi o tome koliko Vlada odluči i koliko ima novaca u proračunu. I to je ona laž koju ste sakrili pred braniteljima ovom izmjenom zakona. ako se tako kunete u branitelje, a vidi se i po današnjem sastanku Odbora za ratne veterane, onda ste ovo trebali ostaviti i odlukom Vlade za 5 dana podići podići mirovine po posebnim propisima za 2, 3, 5% koliko imate, ako imate novaca. I to je ono što ova Vlada Vlada nije učinila. I da gospodine Staziću, u pravu ste, branitelji neće dobiti ništa ili će dobiti puno manje nego od onoga što su trebali dobiti. **Petrov, Božo (MOST)** Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku jest Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Stazić, mislim morate se dogovoriti o tom klubu što zastupate. Cijelo vrijeme koncept kolege Mrsića uredno izlaganje je bilo da će branitelji dobiti 800 milijuna kuna u sljedećih 10 godina 2025. Onda se dignete vi i kažete branitelji neće dobiti ništa. Znači da se niste dobro iskoordinirali. Dajte se iskoordinirajte prije nego što nastupate, jer očito da lažete ili vi ili gospodin Mrsić to je činjenica. Drugo, zašto kad govorite o mirovinama hrvatskih branitelja ne kažete da se radi o invalidskim mirovinama. Znači, nisu oni nešto radili, otišli u mirovinu zdravi i imaju još 30 godina da su mogli raditi. To priznajte. Ali je i činjenica da ste vi 2014. omogućili da pripadnici bivše JNA također mogu svoje mirovine uskladiti ako to žele i ponovni postupak i da će im se uračunati dio radnog staža kojeg su ostvarivali do 63%. I to je razlika između nas i vas. I vi to ne želite priznati. I ako želite moralizirati onda bi bilo korektno onda bi bilo korektno mislim da vam kolega Mrsić kaže kad vam već sugerira da kažete kolegi Mrsiću da bi bilo uredno i moralno ako postoje nekakvi dugovi, pa makar i u obiteljskoj firmi koji su nekom drugom fondu nešto dužni da to vratite. To bi bilo korektno. To bi bio doprinos zdravstvenom sustavu i centrima koje ste spominjali koje bi mogli napraviti za hrvatske branitelje, a ne dugovati i drugome nametati nekakve krivnje i moralne lekcije. To bi bilo fer po meni. To bi bilo fer. Da je to kod mene tako ja bih to učinio i onda bih ovdje došao i mogao bih govoriti. A ovako to je sve na vrbi svirala što govorite Odgovor na repliku zastupnik Stazić. predsjednik: Ja vas molim da se suzdržite od komentara./… I članovima izvršnog Vijeća Sabora u bivšoj Jugoslaviji i djelatnicima Federacije i bivšim članovima Vlade. O tome je govorio kolega Mrsić. Kad govorite o bivšim oficirima JNA znate kojima? Onima koji su prešli u Hrvatsku vojsku i koji bi inače da to nismo napravili primali penzije iz Beograda, iz JNA. A znate kolike bi im bile te penzije? Možda 20 maraka tada njemačkih. E pa ti su ljudi napustili JNA, ušli u Hrvatsku vojsku, išli branit svoju zemlju, a vi nama zamjerate što smo ih uveli u mirovinski sustav Hrvatske. A valjda im je jedina krivnja što nisu u HDZ ušli. Dakle, njima smo omogućili tim zakonom, pa recite istinu. Recite istinu. Pogledajte tim ljudima u oči. Pogledajte tim ljudima u oči. Omogućili smo im da dobijaju hrvatske mirovine iz hrvatskog fonda. Nemojte dobacivati! …/Upadica predsjednik: Govorite neistine ovdje, obmanjujete ljude i onda kad vam se kaže istina onda počnete nervozno skakati. Pa nemojte skakati! Prema tome, to smo napravili i na to smo ponosni. Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je Mladen Karlić. Izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Ja sam slično htio replicirati kao što je i gospodin Borić, jer isto me je u više navrata gospodin Stazić je rekao da branitelji neće dobiti ni jedne kune, a gospodin a gospodin Mrsić je u više navrata došao do 800 milijuna kuna ukupno, znači povećanja troškova od 96, sedam. Prve godine pa 400, pa do 800 2020. Pa mi evo malo taj nesrazmjer vidim da je kasnije gospodin Mrsić pokušao to malo ublažiti sa 1,1%. Ali mislim da se ne govori istina pa zbog toga samo sam htio. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** E pa sad još jedanput ako niste shvatili, ne branitelji ili ne samo branitelji, nego i zastupnici HDZ-a s jednim danom rada u Saboru i bivši članovi Izvršnog vijeća Sabora i djelatnici federacije u Jugoslaviji i bivši članovi Vlade. A što se tiče branitelja, pa imali su veću mogućnost po sadašnjem zakonu. Pa što Vlada ne donese odluku pa im poveća mirovine 5 posto? Pa to može po sadašnjem zakonu napraviti. Zašto ih svoditi na sve ostale? To možete, to ova Vlada može napraviti. Ima, u sadašnjem zakonu ima uporište za to. Da vi hoćete pomoći braniteljima to biste vi i napravili. Da je vama stalo. Vama su branitelji jako dobro došli dok su dizali šator, dok su hodali ulicama, dok su iznosili plinske boce jer su htjeli srušiti Vladu SDP-a. Dotle su vam koristili. Sad vam više ne koriste. Ja se samo bojim da će Đuro Glogoški i Klen kad čuju da HDZ-ovci danas nisu došli na sjednicu Odbora za ratne veterane sutra pred HDZ-om podići šator onaj. Otići u Vukovar po njega i podići ga ispred HDZ-a. Ja se nadam da to Glogoški i Klen neće saznati kako se ponašaju zastupnici HDZ-a. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Sljedeća zastupnica je Marija Jelkovac. Hvala lijepo predsjedniče. Pa ja bih htjela ovako prije svega replicirati glasno da se čuje budući da je kolega zastupnik Stazić u nekoliko navrata ponovio da su samo zastupnici HDZ-a koji su bili jedan dan ovdje u sabornici i dandanas ostvaruju povlaštenu mirovinu. Želim glasno izgovoriti da su svi zastupnici koji su u to vrijeme sjedili u ovoj sabornici pa tako i zastupnici SDP-a isto tako ostvarili te povlaštene mirovine i ostvaruju ih i dandanas. Također sam htjela replicirati, ali je to kolega Borić već iskomunicirao vezano na različitu različitu raspravu kolege Mrsića i kolege Stazića jer se oni očito nisu dogovorili koliko će to branitelji i ostale povlaštene mirovine odnosno kategorije dobiti promjenom ovog propisa. Ono što želim reći, žalosno je da uvijek kada govorite o neravnoteži mirovina uspoređujete i glavni adut su vam braniteljske mirovine. Naravno da su braniteljske mirovine veće od ostalih mirovina i ne kažem da su radničke mirovine onolike kolike bi trebale biti s obzirom na skup život odnosno s obzirom na sve ekonomske cijene koje imamo. Ali, braniteljske mirovine su posebna kategorija i ne bismo ih nikad trebali dovoditi u pitanje upravo zato što su branitelji ti koji su omogućili da danas svi zajedno ovdje sjedimo. Branitelji koji su ostali invalidi, koji su većina od njih jedini hranitelji obitelji. Mislim da nije u redu da se stalno povlače njihove mirovine. Ispada da su oni branili domovinu samo radi mirovina što nije tako

I drugo, zbog toga što nijedan zastupnik SDP-a nije ovdje zamijenjen na jedan dan da bi otišao u mirovinu, na jedan dan. To su radili HDZ-ovci, a šta im ja mogu, radili ste to. Ne vi, kolegice, ali u onome mandatu kad su to mogli. Žao mi je. Tko, kažete da netko dovodi u pitanje mirovine branitelja, tko je to doveo u pitanje mirovine branitelja. Zašto opet obmanjujete javnost? Jesam li ja to napravio u svom izlaganju? Upravo suprotno. Rekao sam da država radi i mora raditi to, da socijalno zaštiti one koji su, pogotovo one koji su dali zdravlje u toj borbi, u tom ratu. Jer su nesposobni za rad, jer su izgubili ekstremitete. Pa šta ćemo ih ostaviti na ulici, to sam rekao. I to država može po ovom zakonu raditi i efikasnije nego sada po ovim izmjenama. Može, ako hoće. A ako neće kao što vidimo da neće i ne želi, nego ih trpamo sa svim ostalima, a onda to recite, to priznajte, ali nemojte, molim vas, obmanjivati javnost netočnim izjavama. Jer to što ste vi rekli apsolutno je netočno od prve do zadnje riječi. Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi zastupniče Stazić. Točno je da je sustav socijalne solidarnosti u rasulu. To je jasno i to je godinama da ne kažemo od onoga što ste spomenuli. To ne služi nikome na čast. Privatizacija koja se dogodila i gdje su mnogi i ono što ste rekli koji su se vratili iz rata ostali bez posla, i to je negativno što se odrazilo na sustav solidarnosti. Ali mislim da bi trebalo spomenuti i to da 2000. do 2003. godine privatizaciju pustimo po strani, ali tada se dogodila velika, to vrijeme je obilježeno stečajevima i tada je sustav solidarnosti najviše pao preko 300 tisuća nezaposlenih. Evo to je istina. Dakle, da li tu ima onih koji su bolji i pošteniji. Svi zajedno smo odgovorni za ovo što se dogodilo. Hvala zastupniku Kirinu. Odgovor na repliku zastupnik Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Što su stečajevi? Čega su oni posljedica? Oni su posljedica potpuno upropaštenih privrednih subjekata. Tamo su bili radnici koji su radili mjesecima a da nisu dobili nijednu plaću. A znate tko to radi a da ne dobiva nadnicu? Rob. Samo rob tako radi. Stečajevima oni su dobili bar neka socijalna prava. Bez stečaja oni su formalno bili zaposleni bez ikakvih prihoda, čak i bez prava na socijalnu pomoć. Stečajevima koji su bili nužni i koji su bili posljedica HDZ-ovske kriminalne privatizacije, kriminalne, lopovske, su ti nesretni ljudi barem zaštićeni. Stečajevi su bili priznanje države da ta privatizacija nije uspjela i da je bila pljačkaška. Neki su se debelo okoristili u toj privatizaciji dok su drugi, pa i branitelji ratovali, gubili živote i zdravlje, ovi nisu išli na frontu, ne, ne, oni su se za to vrijeme bogatili i upropaštavali ta poduzeća koja su u interesu tih radnika koji nisu dobivali plaću morala poslati u stečaj. Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je zastupnik Zdravko Ronko. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Ja sam pokušao taj svoj stav izraziti, ili imao sam volju izraziti na Odboru za ratne veterane još prošli utorak kad je bila zakazana sjednica, pa ju je u posljednji trenutak predsjednik odbora otkazao. Zakazana je ponovo za danas ujutro. I kad smo taman imali kvorum i da početi raditi, HDZ je srušio kvorum. Ja znam da je kvorum jedna demokratska poluga oporbe rušenja kvoruma, ovaj put je to učinio HDZ. Ne znam da li se spremaju za oporbu i šta se je desilo, ali uglavnom HDZ je srušio taj svoj kvorum. E pa nisam mogao tamo iznijeti svoj stav pa bih sada rekao, ali bi molio da se shvati ne da govorim o braniteljskim mirovinama, ja o tome ne želim govoriti, mogu samo govoriti o mirovinama koje su po općim propisima i mirovinama koje su po posebnim propisima. I o tome ću jedino i isključivo govoriti. Dakle, Vlada SDP-a je uvažavajući i recesiju i gospodarsko stanje i bruto društveni proizvod i naslijeđenog teškog stanja koje nam je ostalo, bila u teškoj situaciji. Krenula je u racionalizaciju nekih određenih većih izdataka. Jedan od tih je i 19 milijardi izdvajanja iz proračuna za mirovine. Vi znate da se prvo pristupilo smanjenju 10 posto za mirovine iznad 5 tisuća kuna, i drugo, da se išlo u razdvajanje mirovina, tj. izdvajanje mirovina ostvarenih po posebnim propisima i one po, i one u odnosu na one po općim propisima. I po meni je upravo namjera bila te mirovine iskazati transparentnije i čvršće vezati ove što idu iz državnog proračuna, dakle po posebnim propisima čvršće vezati za realni rast bruto društvenog proizvoda, vezano za smanjenje deficita tri tromjesečja zaredom. Isto tako se mora znati da je raskorak između mirovina po općim propisima u odnosu na mirovine po posebnim propisima dosta velik. I dok je po općim propisima prosjek mirovine 2.251 kuna, prosjek po općim propisima 2.251, a po posebnim po općim propisima 2.251, a po posebnim 3.774 kuna ili 1.523 kune je razlika u postotku 68 Koliki je to raskorak, nije loše usporediti da 350 tisuća naših umirovljenika ne prima više od 1.523 kune svoju mirovinu. I dakle i taj se moment pokušao uzeti u obzir kako bi se hajde smanjio taj jaz i raslojavanje među umirovljenicima. I dok je na snazi bio jedinstveni kriterij formiranja aktualne vrijednosti mirovine, dakle dok nije bilo tog razdvajanja u toj masi mesa i kupusa, nije bilo vidljivo koliko je to razdvajanje odnosno koliko je to raslojavanje kad su u pitanju umirovljenici, i to je na neki način izašlo bilo i na površinu. Ovo sad vraćanje koje imamo na jedinstven kriterij znači i povećanje mirovina po posebnim propisima zašto treba dodatno, čuli smo 430, kroz određeno vremensko razdoblje i 800 milijuna kuna, ali treba dodati da s obzirom da se radi o o obećanju da se i vrati i onih 10 posto, to vam iznosi negdje po gruboj računici oko milijardu i 200 tisuća kuna koliko će koštati promjena ovog zakona u određenom vremenskom periodu. je mišljenje, ja osjećam, mislim, da je Vlada SDP-a napravila dobar posao u svom mandatu. To pokazuju i danas svi makro i mikro ekonomski pokazatelji. Ali, da smo tako dobro odradili, da bi jednostavno ovim zakonom, ili da se ovim zakonom jednostavno može zagrabiti ta milijarda dvjesto u nekakvom vremenskom periodu, ja to doista nisam znao da smo tako dobro odradili posao. Pa ako smo tako dobro odradili posao, ako nas doista se uvjerava da je to tako, da je Vlada SDP-a stvorila tako čvrste temelje i da nam je budućnost tako svijeta, evo ja obećajem ako me se do kraja bude uvjerilo ja ću glasati s obje ruke za ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala. Budući da nema replika, prelazimo na završnu riječ predlagatelja. Izvolite. Katarina** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Prije nego što samo kažem ponovim zapravo koji je bio cilj ovog zakona, htjela bih reći da prihvaćam odnosno da smo suglasni sa amandmanom na članak 5. kojeg je podnio Odbor za zakonodavstvo. A htjela bih samo još jednom ponoviti koji je bio osnovni cilj ovog zakona, a to je primjena jedinstvene aktualne vrijednosti mirovine, pri izračunu i usklađivanju svih mirovina odnosno osiguranje jednakog položaja svih korisnika u pogledu usklađivanja mirovina što je i intencija ovog prijedlog izmjena i dopuna i što je zapravo ono kako će i nastaviti provoditi Zakon o mirovinskom, a kasnije i sve ostalo što će slijediti u mirovinskoj reformi. Hvala. Hvala. Za repliku se javio zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Minutu i osam sekundi za obrazloženje zakona koji je težak 800 milijuna kuna, za obrazloženje zakona koji uvodi nejednakost, netransparentnost zakona koji je potpuno bespotreban jer ovo nije cilj zakona da se utvrdi jedinstveni izračun mirovine nego je ovo zakon koji ide za time da se ostvari obećanje koje je dato u šatoru u Savskoj. I da ste bili pošteni onda ste mogli iščitati zakon kao što smo ga čitali mi cijelo vrijeme, a to je da kada je u situacija u zemlji loša, kada nam BDP pada, kada nemamo rasta proračuna, kada imamo veliki deficit u proračunu da oni koji dobivaju mirovine iz tog proračuna trebaju dijeliti sudbinu A da oni koji dobivaju mirovine iz naših plaća, trebaju dijeliti sudbinu tih plaća. Dakle, rasti ili padati sa tim plaćama. Opet ponavljam, namjerno ili ne namjerno, ali vjerujem namjerno, da izbjegnete sukobe sa braniteljima niste jasno protumačili stavak zakona koji kaže, ako se poveća BDP iznad 2% kroz tri tromjesečja, a to već imamo, ako je deficit proračuna manji od 3% da onda Vlada odlukom utvrđuje povišenje tih mirovina. Umjesto 1,1% mogli ste staviti dva, mogli ste staviti tri ako imate novaca, ali nemate novaca za isplatu božićnica, nemate novaca za isplatu regresa, pali su vam pregovori oko povišenja osnovice i to je ono što treba reći. Nemate za radnike, nemate za profesore, nemate za liječnike ali imate za ovu kategoriju umirovljenika kojima to u ovom trenutku ne treba. Hvala lijepo.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 usrećim zajedno sa drugim saborskim zastupnicima, budući da će se raditi i u petak i subotu. deve i pol bit će glasovanje o dopuni dnevnog reda i raspravljenim točkama, također dnevni red bi se dopunio prijedlogom proračuna. U subotu u 9,30 nastavljamo s radom plenarne sjednice i točka će biti rasprava o proračunu RH. Naravno sutra nastavljamo s radom, sutra sutra nastavak rada bit će prva točka Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Izvolite.